Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 111 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema. Hvala.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 136 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović.Izvolite. O ljudi, mi vas od jednog čoveka i jedne žene stvaramo i delimo vas na plemena i narode, da biste se međusobno upoznavali „surah džurat ae 13“. Služi čoveku na čast kada ostaje daleko od svađe, a svaki je ludak svadljiv - Biblija mudre izreke, 20. poglavlja.Poštovani poglavlja.Poštovani narodni poslanici, ovo sam izrekao kako bih još jednom kazao da mi narodi koji živimo u Republici Srbiji, verujući narodi težimo onome čime nas podučavaju naše vere, naši svetonazori, a to je da među nama bude mira, sloge i da među nama bude ljubavi, razumevanje i među nama bude onoga čemu nas podučavaju naše plemenite i časne vere.Svaki onaj koji ne želi da poštuje ono što je o svetonazorima i Biblije i Kurana dužan je poštovati ono što je Ustavom i zakonima Republike Srbije. Ovo sam danas namerno kazao, jer imali smo događanja u Priboju, jednom od najlepših gradova u Republici Srbiji, gde je međunacionalni i međuverski život za primer celom regionu, gde je neko ko ne misli dobro ni Bošnjacima, ni Srbima hteo iznova da se priseća onoga što nas je odvelo u sunovrat devedesetih godina.Naravno, i Bošnjaci i Srbi Priboja i politički predstavnici Bošnjaka i Srba Priboja su jednoglasno stali u odbranu mira, međusobnog poštovanja, suživota i vraćanja javnom redu i miru.Ono što smo imali prethodnih dana jako je opasno. Jako je opasno iz razloga što je neko ko se zakleo da poštuje Ustav i zakone Republike Srbije, a u tom Ustavu stoji da su svi građani Republike Srbije, bez obzira na versku, nacionalnu i rasnu pripadnost jednaki i da se moraju poštovati njihova ljudska, njihova njihova građanska, njihova manjinska i verska prava. To je nešto što se drznuo neko ko je zaklet da poštuje Ustav Republike Srbije i zakone Republike Srbije, da pokuša da ponizi.Zato smo tražili od najznačajnijih instanci u Republici Srbiji da se preduzmu hitne akcije kako bi se svi oni koju sramote Republiku Srbiju, koji sramote policiju, graničnu policiju pre svega i koji pokušavaju na bilo koji način da unesu nemir među građane, hitno sankcionišu, suspenduju i odu tamo gde im je mesto, tj. u zatvore da odgovaraju za ono što su napravili.Niko u ovoj državi nema ništa ni protiv Bošnjaka, ni protiv Srba, ali ima protiv onih izolovanih primera koji ne žele dobro ni Bošnjacima, ni Srbima, a posebno onih delova državnih organa kakva je policija, kakva je granična policija koja bi morala na najznačajniji način iskazivati toleranciju prama svakom građaninu.Na tom graničnom prelazu u Uvcu, svakodnevno prolazi jako veliki broj ljudi i Bošnjaka, i Srba, i Bošnjaka iz Republike Srbije, i Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine, i Srba i Republike Srbije, i Srba iz Bosne i Hercegovine i iz dijaspore i tako dalje. tamo više biti onaj koji izaziva nesreću 90-ih godina. Ne može tamo više biti onaj koji želi Novom Pazaru ono što se dogodilo u Vukovaru. Ne može biti tamo onaj koji želi Sjenici ono što se dogodilo u Srebrenici.Odgovor koji je država dala je jasan, konkretan i direktan. Priboj jeste primer dizanja mrtvog grada u smislu industrije i to se tako mora nastaviti. Novi Pazar je primer gde će se u narednom periodu kao što je i do sada i dalje razvijati međuljudski odnosi i naravno težiti da se ljudima obezbede prave vrednosti za život, a to jeste da mogu u svome gradu, u svome mestu živeti od svoje zarade. Sjenica je primer gde će se u budućnosti i to vrlo brzo graditi škole, naučno-tehnološki parkovi i to jesu najbolji odgovori za sve one koji žele da naruše pravdu i pomirenje među Bošnjacima i Srbima.Kao Bošnjak, kao narodni poslanik i kao građanin Republike Srbije još jednom odavde apelujem na sve da se vratimo onome što jeste suština našeg života, a to je da izgrađujemo međusobno poverenje, međusobnu ljubav i da izgrađujemo najbolje moguće odnose.Ohrabruje i činjenica da će sutra u Priboju biti predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić koji će svojim autoritetom i svim onim što bude trebalo da jednostavno nikada nikome ne padne na pamet da na bilo koji način ugrožava svoje sugrađane, a posebno ne one koji su u manjini, kao što su Bošnjaci u manjini u tom gradu, a posebno ne one koji predstavljaju reč božiju, a to su imami, to su džamije.Zato još jednom odajem veliko priznanje i imamima u Priboju i džematlijama Islamskoj zajednici na odvažnosti, na snazi da prepoznaju ono što jeste istina, a istina je da svi građani Priboja bez obzira na veru i naciju jesu protiv ovih koji na bilo koji način žele da unište dostojanstvo svih ljudi. Hvala **Enis Imamović** Hvala vam predsedavajući.Današnje svoje pitanje takođe upućujem na temu pretnji koje su u Priboju upućene bošnjačkom narodu i upućujem ih republičkom javnom tužilaštvu, ono se tiče upravo onih sve učestalijih i sve glasnijih pretnji koje možemo čuti u javnom prostoru. Ovo pitanje postavljam, ne zato što imamo neko preveliko poverenje u tužilaštvo, nego da skrenem pažnju kako toj instituciji, tako i građanima u Srbiji, ali i međunarodnoj javnosti koliko institucije u Srbiji ohrabruju i prećutno dozvoljavaju širenje, zastrašivanje i širenje nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti.Nakon teških zločina koje su policiji i vojska činili nad bošnjačkim narodom u Sandžaku, uključujući i otmice, masovne otmice, granatiranje sela, policijske torture, među kojima su i zločini upravo počinjeni nad građanima, bošnjacima u Priboju. Mi svedočimo ponovnom porastu tih pretnji i ponovnom porastu i pojavi te bolesne svesti da je zločin dozvoljeno sredstvo za ostvarivanje nacionalnih i državnih interesa.Svi ste videli snimak policajaca u Priboju kako pevaju pesme kojima se preti novim genocidom, novim ratnim zločinima nad Bošnjacima, nadam se da je i tužilaštvo pogledalo taj snimak i mi godinama ovde upozoravamo na ovakve pojave, nažalost, bez ikakve reakcije. Jedina razlika u tome jeste što su sada policajci snimili te pretnje i sami objavili.Ranije su policajci štitili huligane koji su na sportskim manifestacijama uzvikivali ovakve parole, a danas su im se policajci pridružili u tome

Nas zanima krivična odgovornost.Disciplinski postupak neka vodi ministar, onaj ministar koji ostavlja sveću ispod murala Ratku Mladiću u Beogradu.Protiv svih policajaca koji su u Priboju pevali preteće pesme upućene bošnjačkom narodu, mora biti pokrenut krivični postupak i to za kršenje odredaba 317, 375, 387, Krivičnog zakonika Republike Srbije,

do 10 godina zatvora. Ove bezimene i blage disciplinske mere koje su najavljene protiv policajaca su zapravo i ohrabrile ove nove pretnje, tim disciplinskim postupcima i formiranje nekakvih komisija, negira se i umanjuje ozbiljnost ovog krivičnog dela, kažu – formirana je nekakva komisija. Kakva crna komisija za krivično delo?Za krivično delo je tužilaštvo, sud i zatvor i ovo se pokušava i ovo se pokušava predstaviti kao izolovan incident, zbog takve mlake reakcije, nakon samo nekoliko dana na Badnje veče u Priboju su takođe pevane pesme, grupa mladića sa bakljama je pevala pesme „Božić je, Božić je, pucaj u džamije“ i to se pokušava predstaviti kao delo pojedinca.U Novom Pazaru je prvi put Božić proslavljen uz baklje i blokade puteva i nacionalističke performanse. Navijači su postali, navijači i baklje su postale glavne uloge. Ukoliko tužilaštvo ne reaguje u najhitnijem roku, Bošnjaci će internacionalizacijom ovog pitanja stvoriti stabilne mehanizme za svoj biološki opstanak u Sandžaku.E, mi smo ranije tražili reakcije tužilaštva na ovakve i slične pojave i ranije smo tražili i upozoravali da se ovakve pesme pevaju i na veseljima i na sportskim manifestacijama. Nedostatak reakcije tužilaštva je ohrabrio i grafite i murale i nove pretnje i baklje huligana i nacionalističkih pesama i u Priboju i u Novom Pazaru.I ovih dana čujemo kako će predsednik da poseti Priboj kako bi citiram: „ pokušao da zaustavi na razne međunacionalne tenzije u Priboju“, nazovimo to pravim imenom, nisu na razne nikakve međunacionalne tenzije u Priboju, narasle su pretnje bošnjačkom narodu, narasla su četnička orgijanja i najave novih genocida i kakve su to međunacionalne pretnje, kome su to Bošnjaci pretili.Milioni dobrodošlih Srba, vekovima prolaze i dolaze kroz Novi Pazar, studiraju na našim univerzitetima, obilaze kulturno istorijske spomenike, kako bošnjačke, tako i srpske kulture.Trguju poslovno sa našim privrednicima, i oni se smeju ovakvim vašim ponašanjem, i pravdanjem kako se u Novom Pazaru, tobože u ćevabdžinicama i burekdžinicima peva u Novom Pazaru. Pa smeju vam se i Srbi i Bošnjaci za to. Hvala. Poštovani predsedavajući, uvaženo predsedništvo, koleginice i kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, Hristos se rodi.Koristim ovu priliku da svim građanima i građankama čestitam i poželim srećnu 2022. godinu.Moje današnje poslaničko pitanje odnosi se konkretno na Ministarstvo omladine i sporta. Svedoci smo ovih dana jedne tužne globalističke predstave koja se odigrava u Australiji, na žalost nekog demokratskog sveta, koji je sebe podrasto demokratskim vrednostima,

dana.Reagovali su predsednik Republike Aleksandar Vučić, predsednica Vlade Ana Brnabić, predsednik Narodne Skupštine Ivica Dačić i drugi.

uzastopno.Ministarstvo za sport, Sportski savez Srbije i drugi, kao potpora našem sportu i sportistima, od strane države Srbije, koja sve više i više sredstava izdvaja za razvoj sveukupnog srpskog sporta, na prvoj stranici svojih agendi i obaveza, i to pod tačkom 1. imaju za zadatak zaštitu srpskih sportistkinja i sportista.Zašto ste tihi dragi prijatelji, iz Ministarstva omladine i sporta, čudo je da se niste javili ili oglasili? Ali to nije smetalo Vijori Čitaku, takvoj političarki sa tzv. Kosova ili bolje rečeno vekovima i do dana današnjeg otimanog Kosova, da na vest o Novakovom medicinskom izuzeću, na svom tviter nalogu objavi aludirajući na Novaka, citat iz Orvelove životinjske farme „ Sve životinje su jednake, ali neke su jednakije od drugih“, ne shvatajući da od brzine i posebno zle namere, vređa sportiste celog sveta, što pre da uvredi i zapljune najboljeg na svetu i to Srbina iz Zvečana, sa srpskog KiM, Novaka Noleta Đokovića.Džordž Orvel, ostavio je još misli za razmišljanje čovečanstvu, jedno od njih kaže, u svetu gde je sve obmana pričati istinu je revolucionarni čin, Vijora Čitaku i svi njeni saprati ovih dana sa svih strana, treba baš to da znate, naš Nole priča, igra i živi istinu.Nole Đoković uvek i bezrezervno podržava i navija za sportiste nekadašnjeg SFRJ i kada se god takmiče protiv bilo koga drugog iz sveta, a da nije iz Srbije. I po tome je dosledni naslednik legende šampiona Mate Parlova.Nole je prototip reči našeg Patrijarha Porfirija, koji je u ovoj Skupštini prvi citirao Rahmetli Efendi Zukorlić – ne možeš biti svetski, ako nisi svoj. Novak je prvo svoj, pa naš i tako nadasve svetski.Sa neizmernim poštovanjem želim da se zahvalim sudiji Entoniju Keliju, na presudi kojom je vratio vizu Novaku i time spasio demokratski obraz Australije.Predlažem Vladi Republike Srbije da prigodno odlikuje sudiju Kelija,

Sportistkinjama i sportistima Srbije želim uspešnu 2022. godinu, Novaku Đokoviću da upiše 10. Grend Slem na Australijan Openu, a posebno mi je zadovoljstvo da u ime svih nas ovde prisutnih našem kolegi narodnom poslaniku Ratku Nikoliću, direktoru Rukometne reprezentacije Srbije, da sa našom reprezentacijom, ostvari najbolji mogući rezultat na Evropskom prvenstvu koje se u narednom periodu održava u Mađarskoj i Slovačkoj, i živeo srpski sport i da nas raduje Orlić** Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Zahvaljujem, predsedavajući.Žao mi je što prethodni govornik, zapravo, govornik pre gospodina Arežine nije imao strpljenja, već je odmah nakon što je prosuo gomilu gluposti i besmislica pobegao iz sale, ali to je već njegov običaj i manir.Zbog građana želim da kažem da ne postoji državni organ, ne postoji funkcioner države Srbije koji nije osudio skandalozno ponašanje i događaje iz Priboja. Ne postoji ni jedan pristojan čovek u Srbiji kome nije bilo teško da gleda onaj snimak i koji nije osudio onako ponašanje.Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić će sutra boraviti u Priboju, gde će, po ko zna koji put još jednom poručiti da je država Srbija država srpskog naroda, ali i svih građana koji u njoj žive i da smo svi apsolutno ravnopravni, jednaki i da je državi Srbiji stalo do Bošnjaka.Kada to kažem mislim na najbolji mogući način da je stalo do svih njenih građana i, naravno Bošnjaka iz tog dela Srbije i na taj način ću uticati na smanjenje rastućih međunacionalnih tenzija.Samo oni koji od toga vide neku šansu da ostvare neku političku korist, samo oni potenciraju to kao temu i ne prihvataju i gospodo narodni poslanici, današnje poslaničko pitanje postavljam Vladi Republike Srbije, odnosno predsedniku Vlade gospođi Ani Brnabić. Odnosi se na tzv. proteste i blokade saobraćaja koji se poslednjih nedelja organizuju po Srbiji, a pogotovo zbog najava da će se to nastaviti, pa čak i radikalizovati.Dakle, šta će država Srbija preduzeti da zaštiti ogromnu većinu građana Srbije od terora apsolutne, ali vrlo agresivne manjine u Srbiji, blokiranjem puteva ključnih saobraćajnica, autoputeva itd.Zašto ovo pitam? Zato što je danas apsolutno svakom u Srbiji jasno da su ovo čisto politički protesti, da nemaju nikakve veze ni sa ekologijom, ni sa Zelenom agendom, ni sa brigom o životnoj sredini, ni sa famoznim „Rio Tintom“, već se organizuju isključivo i jedino u dnevno političke svrhe sa jednim jedinim ciljem, a to je rušenje Aleksandra Vučića.To je sad već svima jasno u Srbiji, ako je iko imao ikakvih nedoumica u tom smislu, jer kako objasniti činjenicu da smo im apsolutno sve, ali baš sve zahteve ispunili, što je, između ostalog potvrdio i onaj Savo Manojlović koji je organizator tih protesta, ili jedan od organizatora, i oni uprkos tome i dalje insistiraju i nastavljaju sa protestima, pogotovo ako imamo u vidu da ova grupa tih lažnih ekologa, taj Ćuta i ostali ni ne postavljaju nove zahteve.Znamo i mi da je nervoza kod njih velika zbog predstojećih izbora i da je sada na delu takmičenje ko će od njih imati primat na tom delu opozicione političke scene i to je sve u redu, ali ne mogu građani Srbiji da ispaštaju zbog njihovih bolesnih političkih ambicija.Dakle, sve to govori da ovde nije u pitanju nikakva briga za ekologiju, nikakva briga za očuvanje životne sredine već su ovi protesti isključivo politički motivisani. Da se razumemo svako u Srbiji ima pravo da protestvuje. Dakle, svako može da protestvuje, svako u Srbiji ima pravo na ispoljavanje svog političkog stava, ali u skladu sa zakonom i Ustavom ove zemlje.Čak, i ovi lažni ekolozi i taj Ćuta i Zelenović i svi ostali i oni imaju pravo, pa čak i na političke proteste i to je sve legitimno, ali nemojte se onda kriti iza nekakve ekologije. Izađite i recite – mi smo protiv Aleksandra Vučića. Mi želimo da dođemo na vlast u Srbiju zajedno sa Đilasom, Lutovcem, Jeremićem i svima ostalima. Sve je to legitimno, ali što se krijete iza ekologije. Dakle, izađite i recite, pa da vidimo koliko će građana Srbije da vas podrži u tome.Oni znaju da u tom slučaju nemaju apsolutno nikakve šanse, pa onda i ne pokušavaju da se sakriju iza nekakvih ekoloških i nevladinih organizacija itd, sa ciljem da prevare birače u Srbiji.Sada Srbiji.Sada se nalazimo, predsedavajući, u jednoj da kažem šizofrenoj situaciji, a to je da oni koji su direktno odgovorni za dovođenje, za sve probleme vezane za „Rio Tinto“. Dakle, oni koji su direktno doveli „Rio Tinto“ u Srbiju danas protestvuju protiv „Rio Tinta“. Kakve veze SNS ima sa „Rio Tintom“? Kakve veze Aleksandar Vučić ima sa „Rio Tintom“? Svi važni dogovori, sve ključne odluke, vezane za Rio Tinto donete su u periodu od 2004. do 2012. godine. Ko je bio na vlasti tada? Aleksandar Vučić ili neki drugi?Dakle, drugi?Dakle, isti oni koji danas protestvuju protiv Rio Tinta pokušavajući da ušićare neki politički poen i to građani Srbije treba da znaju. Ali dobro, da ako pustimo licemerje njihovo na stranu, evo, protestujte, protestujte do mile volje, ali u skladu sa zakonom. Ali, ne možeš da blokiraš autoput, ne možeš da blokiraš vitalne međunarodne saobraćajnice, ne možeš da zakočiš život u Srbiji, ne možeš da maltretiraš građane, ne možeš da kršiš zakone Republike Srbije.Ono što je posebno opasno to su najave da će se ti protesti radikalizovati, pa sad vidimo da nam prete paralisanjem Srbije, čak nasiljem, čak blokadom granica, verovali ili ne, čak i blokadom državne granice. Zato apelujem na Vladu Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sve nadležne organe, da se spreče bilo kakvi izlivi nasilja i da se prestane sa maltretiranjem građana od strane ovih lažnih ekologa.Zahvaljujem. Hvala, gospodine Markoviću.Pošto se biše ne javlja za reč sada, nastavljamo sa radom.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Josip Broz, Ratko Nikolić, Justina Pupin Košćal, Jelena Mihailović.Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Predlog zakona iz dnevnog reda određenog u Zahtevu Vlade.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, koja je sazvana na Zahtev Vlade, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je Zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom Zahtevu.Za Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, određen je sledećiD n e v n i r e d:1. Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je podnela Vlada.Prelazimo na rad po dnevnom

koga ovom prilikom pozdravljam, Tatjana Matić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Slavica Savičić, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Sonja Talijan, pomoćnik ministra finansija i Vladimir Pejičić, načelnik u Ministarstvu finansija.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Koristim priliku da vas obavestim da ćemo danas raditi bez pauze i plan je da sa radom završimo oko 16.00 časova.Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.Reč

najpre da vam poželim sve najbolje vama i vašim porodicama u 2022. godini.Danas je pred vama jedan veoma važan zakon, zakon koji omogućava isplatu 100 evra u dinarskoj protivvrednosti za sve državljane Republike Srbije sa navršenih 19 do navršenih 29 godina.Ovo je deo Programa da se umanje negativne posledice COVIDA-19, dakle, pandemije koja je izazvana korona virusom i da pomognemo i ovu kategoriju građana Srbije.Ono

kriterijumi za prijavljivanje su takvi da se prijavljuju svi oni koji imaju navršenih 16 godina i navršenih 29 godina. Dakle, veoma jasan kriterijum i to na dan objavljivanja ovog zakona.Bila su to pitanja i na mom instagram profilu, pa sam samo želeo na ovaj način da to odmah razjasnimo.Ono što je veoma važno, dakle, sam proces prijavljivanja je veoma jednostavan, veoma lak, dakle, broj lične karte, JMBG i izbor računa u banci u kojoj želite da primite 100 evra. Ukoliko to lice nema račun u banci, dakle, bira samo naziv banke, a onda ćemo mi u njegovo ime otvoriti račun u toj banci i on će sa svojim ličnim dokumentom biti u mogućnosti da taj novac podigne.Dakle, još jedna veoma važna mera kojom pokazujemo ne samo snagu naših javnih finansija, nego i brigu o onima za koje smatramo da im je naša pomoć i naša briga najpotrebnija.Takođe ću iskoristiti priliku da vas podsetim da ćemo u petak 14. januara na račune svih zdravstvenih radnika uplatiti 10.000 dinara. Dakle, još jedna vrsta pomoći i rekao bih, lep početak 2022. godine. A, ono što čeka naše najstarije sugrađane, dakle, naše penzionere, 10. februara na račune svih naših penzionera uplatićemo 20.000 dinara, kako bi i dodatno ublažili negativne posledice Kovida imamo isplatu 10.000 dinara na račune svih zdravstvenih radnika, 15. kreće prijava za 100 evra i traje do 30. januara, 1, 2. i 3. februara isplaćujemo tih 100 evra i 10. februara isplaćujemo 20.000 dinara na račune svih naših najstarijih sugrađana.Dve su stvari koje još želim da podelim sa vama i da vas podsetim. Dakle, od 1. januara povećane su penzije za 5,5% shodno švajcarskoj formuli, takođe, povećana je minimalna cena rada za čak 9,4%. Po prvi put nam minimalna zarada ide na 300 evra, preko 35.000 dinara i, takođe, povećane su plate u javnom sektoru između 7% i 8%, negde u proseku 7,4%.Dakle, prve penzije januarske, prve plate, prve minimalne zarade koje se isplaćuju po osnovu ovih povećanih kriterijuma biće isplaćene početkom februara i to je još jedan znak da ispunjavamo obećanja koja smo dali i u dinar i u dan i da vodimo računa o životnom standardu građana Srbije.Za kraj, ono što bih želeo da vas podsetim i da čestitam svima vama, da čestitam i građanima Srbije, dakle, po fleš proceni za 2021. godinu stopa rasta naše ekonomije bila je 7,5%, sa minus koma devet, koju smo imali 2020. godine. Ako pogledamo te dve godine kumulativno, to je 6,5%, to je posle Irske najviša stopa rasta ekonomije u Evropi. Dakle, Srbija pobeđuje u doba najveće pandemije, u doba najveće ekonomske krize.Dakle, budžete koje ste vi izglasali, način na koji smo se borili za povećanje plata, povećanje penzija, za nikada veće kapitalne investicije, imale su i dale su svoj rezultat upravo u izuzetno visokoj, kažem, najvećoj stopi rasta za Republiku Srbiju tokom ove dve pandemijske godine.To je veoma važna vest, pri čemu smo, hoću to da naglasim, uprkos ogromnoj pomoći, kada saberemo prvi, drugi, treći paket pomoći, kada saberemo ovaj novac koji ćemo dati i za zdravstvene radnike, koji ćemo dati i za penzionere, ovih 100 evra koji ćemo isplatiti našim mladima, kada sve to saberemo, ukupna pomoć koju je Republika Srbija dala da pomogne građane i da pomogne privredu u protekle dve godine iznosi 8,7 milijardi evra, 18% našeg BDP-a. Dakle, ogromna cifra, ali upravo cifra koja pokazuje snagu naše ekonomije, stabilnost naših javnih finansija i odgovornost naše politike, politike koja je usmerena ka tome da pomognemo onima kojima je naša pomoć najpotrebnija.Nadam se da ćete u danu za glasanje podržati ovaj zakon. Ovo je lepa vest za naše mlade, lepa vest i za tu kategoriju građana Srbije. Mi ćemo i to obećanje koje smo dali, naravno, ispuniti.Ostajem vam na raspolaganju ukoliko imate dodatnih pitanja. Hvala puno. Hvala, gospodine ministre, na obrazloženju zaista izvanrednog predloga zakona.Reč imaju izvestioci nadležnih skupštinskih odbora.Reč predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, dr Aleksandra Tomić. Izvolite. **Aleksandra Tomić** Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, danas smo na Odboru razmatrali ovaj Predlog zakona.Ono što mislim da je bilo od izuzetnog interesovanja za mlade ljude, u stvari, definicija zakona, šta znači od 16 do 29 godina. će proći određeno vreme kada će stupiti na snagu ovaj zakon, od dana stupanja na snagu svako ko od tog trenutka ima navršenih 16 godina, ima pravo na ovu pomoć države i onaj ko ima 29 godina i 364 dana.Zašto dana.Zašto je to tako? Zato što po Zakonu o podršci porodici zakonodavstvo ovako definiše od 16 do 29 godina, a pravo u stvari je mnogo šire i obuhvata milion i 40 do milion i 50 hiljada potencijalnih mladih ljudi koji shodno tome da li će se prijaviti ili ne za ovu pomoć imaju pravo i mogućnost da ovako ciljanu pomoć dobiju od države.Mislim države.Mislim da je od velikog značaja ova informacija i ovaj predlog zakona, što daje jedan veliki optimizam ne samo ljudima za koje znamo da su ciljne grupe u društvu budžetom definisana i pomoć koja će ići u februaru mesecu, već i najzad mladi dobijaju jedan fokus i status u društvu, gde su prepoznati kao jedna ciljna grupa na kojoj država posvećuje posebnu pažnju.Ja ću kada budem predstavnik naše poslaničke grupe, kada budem izlagala kao ovlašćeni predstavnik reći koje su to još mere koje je država dala pored ovih 100 evra pomoći za sprečavanje štetnih uticaja Kovida19 i pandemije. To je pokazatelj, u stvari, da država misli o budućnosti Srbije i nama je to od velikog značaja, da ovde u plenumu kažemo ko sve ima pravo na ovakav vid pomoći, a to je, u stvari, potencijalni mlad čovek koji treba da se prijavi od 15. do 30. januara na portal koji je država

koji nas pitaju kao članove Odbora i narodne poslanike da li i ko i koliko ima pravo, na koji način da aplicira za ova sredstva.Stoga vam se zaista zahvaljujemo što ste sa prvim zakonom ovde u novoj godini došli sa ovako optimističnim predlogom. Hvala.

pre nego što počnem da govorim o današnjem predlogu dnevnog reda, odnosno zakonu koji je jako bitan i važan za sve naše građanke i građane, takođe, obzirom da sam poslanik Bošnjak koji dolazi iz Sandžaka, koji dolazi iz Polimlja, želim da govorim o incidentu koji se desio u opštini Priboj.Ono što je jako važno i što moramo svi, bez obzira na stranačku, versku i nacionalnu pripadnost da primetimo jeste da odamo priznanje predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, koji je brzo reagovao, osudio incidente i koji će sutra biti u Priboju.To je dokaz da ono što je predsednik više puta izrekao, da država Srbija pripada svim građanima, i Bošnjacima i Srbima i Mađarima i Romima, svim građankama i građanima koji ovde žive, da se to dokazuje i u praksi. Incident je jako mučan i nedvosmisleno treba svi da ga osudimo. Oni ljudi koji čine loša dela, koji pozivaju na ubistva, na paljenje verskih objekata, koji veličaju zločin, po meni, nemaju ni veru ni naciju i nemaju pravo da se kriju ni iza vere, ni iza nacije, ni iza službe u kojoj rade. Oni imaju svoje vlastito ime ime i prezime i treba da odgovaraju za sve ono što su učinili.Nećemo i ne smemo dozvoliti bilo kakve izlive međunacionalne netrpeljivosti, jer to nije Priboj. Priboj je jedan od najlepših gradova u našoj zemlji, gde vekovima u skladu i harmoniji žive pripadnici bošnjačkog i srpskog naroda. I ne smemo više nikada dozvoliti da oni koji ne misle kao što većina Pribojaca i nas, građanki i građana u Republici Srbiji misle, da njihovo mišljenje i ponašanje dođe do izražaja i da oni budu dominantni. Zato smo mi pravna država, zato se borimo protiv kriminala o korupcije, zato se borimo protiv zla i zločina.Čitao sam izveštaje, pokrenut je disciplinski postupak protiv izvršilaca i izveštaj prosleđen nadležnom tužilaštvu. Da ne bi bilo nikakvog politikanstva, pokušaja zarađivanja nekakvih jeftinih političkih poena na ovom slučaju, očekujem da tužilaštvo hitro reaguje i da izgrednike kazni, tako da više nikad i nikom ne padne napamet, bez obzira na veru, naciju i partijsku pripadnost, da vređa bilo koga. Svako ima pravo da u skladu sa Ustavom i zakonom iznosi svoje političke stavove, ali niko nema pravo da bilo kome preti, da bilo koga vređa ili da veliča zlo i zločin.Takođe, zločin.Takođe, identifikovan je mladić koji je pozivao na pucanje u džamiju i takođe je o tome obavešteno nadležno tužilaštvo. Akcenat i u jednom i u drugom slučaju je na tužilaštvu i ja ću zaista, kao i sve kolege i javnost, pratiti postupak tužilaštva. Očekujem da oni hitno reaguju, da sud donese presudu i da se stavi tačka na ovaj incident i ovaj nemili događaj.Hoću da odam priznanje i opštinskom rukovodstvu u Priboju, narodnom poslaniku Krstu Janjuševiću i predsedniku opštine Lazaru Rvoviću, koji su u nedelju razgovarali sa predstavnicima islamske zajednice, sa predstavnicima svih relevantnih bošnjačkih stranaka u Priboju i poslali jednu poruku mira, tolerancije, sigurnosti i razumevanja. Ja mislim da je to zaista pravo lice i Priboja i sve izjave koje smo čuli sa tog sastanka, iako akteri koji predstavljaju i srpske stranke i bošnjačke, nisu u jednoj stranci, već predstavljaju svoje stranke, su bili jedinstveni u osudi ovog gnusnog čina i jedinstveni da je Priboj jedna sredina koja baštini međuetnički međuetnički i međukonfesionalni sklad i da tako treba nastaviti.Sjenica svakako, ako Bog da, neće biti nova Srebrenica, to je predsednik Aleksandar Vučić i rekao kada je bio u Sjenici, da će Sjenica biti opština koja ima najbolju školu u Republici Srbiji. U ovoj budžetskoj godini je predviđeno osam miliona evra za izgradnju najsavremenije osnovne škole u Sjenici.Ja da deo zemlje odakle ja dolazim, znači, sandžačke opštine, Sandžak, da izgradnjom auto-puta zaista bude mesto gde će početi da dolaze velike strane kompanije i gde ćemo rešiti sve izazove sa kojima se suočavamo, a prvenstveno iseljavanje naših ljudi, i Bošnjaka i Srba, i da više nikada nećemo govoriti o ovim temama koje zaista pokušavaju da destabilišu našu zemlju i uznemiravaju građane i bošnjačke i srpske nacionalnosti, ali verujem i sve one koji ne žive u tom delu naše zemlje.Zato je jako važna poruka predsednika zato je jako važno što će predsednik Vučić sutra biti u Priboju i to je nešto, apsolutno sam siguran, što svaka građanka i građanin očekuju od predsednika svoje zemlje. To je još jedan dokaz da zaista na čelu ove zemlje imamo državnika koji svojim ponašanjem uliva poverenje u sve građanke i građane, bez obzira na veru i na naciju.Takođe, hoću da podsetim da u skorijoj prošlosti nismo imali takvo ponašanje od najvećih predstavnika države. Podsetiću vas da je predsednik Boris Tadić 2010. godine poslao specijalnu jedinicu žandarmerije da ona ona otme objekat islamske zajednice i da se fizički obračuna sa predstavnicima islamske zajednice, odnosno imamima. Tako je bilo 2010. godine, a sada vidimo kako je. Neka svako uporedi i neka stavi ruku na srce i neka kaže da li je tada bilo bolje ili da li je sada?Naravno, ništa nije idealno. Mi zaista svakodnevno, i zato imamo danas ovo zasedanje, nastojimo da demokratski pluralizam i demokratsko društvo unapredimo i ja hoću da odam priznanje svim narodnim poslanicima, koleginicama i kolegama koje su danas ovde. izuzetno je teško vreme, svi smo dugo putovali, ali, bez obzira što je kijamet napolju, što putevi nisu prohodni, hoću da uputim kritiku nadležnim organima kada je u pitanju održavanje magistralnih puteva i auto-puteva.Danas smo tu zbog građanki i građana, jer je na dnevnom redu jedan jako važan zakon podrška mladima od 16 do 29 godina u iznosu od 100 evra. Možda će neko reći da je to mali i simboličan iznos. Ja mislim da je to jako važna podrška, i u finansijskom smislu, ali i u simboličkom smislu. Jer, mladi ljudi znaju da njihova zemlja, da njihova država brine o njima.Možemo njima.Možemo da uporedimo i pre deset godina kako je bilo i da li su tadašnje vlade i tadašnje vlasti brinule tako o mladim naraštajima ili o penzionerima. Hoću da pozdravim, ministar finansija je danas tu, imamo povećanje plata u javnom sektoru, imamo od 1. januara povećanje penzija, imamo dodatak u iznosu od 10.000 dinara zdravstvenim radnicima koji su heroji borbe protiv pandemije i 20.000 za naše penzionere koji će biti uplaćeni od 1. februara.Paket ekonomske pomoći do dana današnjeg iznosi preko osam milijardi evra. Sve to ne bi bilo moguće da nismo imali privredni rast u prošloj godini od 7,5% i u ovoj godini najavljeni privredni rast od 4,5%. To je dokaz, nije situacija idealna, to je dokaz da se krećemo u pravom smeru, da svakodnevno radimo i mi kao parlament i Vlada i druge institucije u ovoj zemlji.Ko da može više da da podrške, jer su se neki kada sam prošli put govorio o podršci od 20 evra ismejavali sa tim - pa šta to znači? Slobodno, niko ne brani ni jednoj lokalnoj samoupravi ako ima dovoljno sredstava da ona da neku veću pomoć građanima.Ovo je nešto što svakako treba da podržimo i iz tog razloga ćemo danas, stranka Pravde i pomirenja i Ujedinjena seljačka stranka, glasati za ovaj Predlog zakona. Hvala. Zahvaljujem uvaženom narodnom poslaniku, Samiru Tandiru.Sledeći je uvaženi narodni poslanik i predstavnik poslaničkog klupa Jedinstvena Srbija, Života Starčević. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, želim odmah na početku svima vama, naravno i građanima Srbije, da poželim srećnu novu 2022. godinu.Prvo prvo vanredno zasedanje ove godine je sa jednom lepom temom. Danas raspravljamo o Predlogu zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica Kovid-19.Već u poslednjih godinu i po dana donosilo smo slične zakone kojima se pružala dodatna podrška građanima i privrednim subjektima u Republici Srbiji usled posledica pandemije Kovid-19.Pandemija korona virusa u poslednje dve godine dovela je do ekonomske krize svetskih razmera, do velikog pada aktivnosti svuda u svetu, do svetske energetske krize. Povećan je i obim zaduživanja država i smanjen je, na kraju krajeva, životni standard većine većine stanovnika naše planete. Ta kriza se nastavlja i dalje i možemo samo da se nadamo da će ovo rapidno širenje Omikron virusa biti ujedno i poslednji talas i da će svet uspeti da se izbori sa ovim nevidljivim neprijateljem.Gde je u svemu tome u poslednje dve godine naša lepa Srbija? Borili smo se, činili smo sve, pa, između ostalog, i zahvaljujući merama štednje u prethodnom periodu i merama fiskalne konsolidacije srpska kasa je mogla da izdrži pritisak posledica korona virusa. Uspeli smo da očuvamo proizvodne kapacitete, uspeli smo da sačuvamo radna mesta, da održimo nivo zaduženosti države ispod nivoa Mastrihta, da ostvarimo privredni rast od 7,5% u prethodnoj, 2021. godini. Čak smo upeli i da povećamo i minimalnu zaradu na 300 evra, kako ste rekli ministre, i prosečnu platu da dovedemo do nivoa od 600 evra. Uspeli smo da povećamo iznos penzija po švajcarskoj formuli i da pružimo adekvatnu pomoć privredi i građanima i da u vreme energetske krize u čitavom svetu imamo stabilnu energetsku situaciju, da nivo zaposlenosti danas bude ispod nivoa zaposlenosti pre pandemije korona virusa.Uspeli smo, ministre, za ovu 2022. godinu da isplaniramo, ali i da izglasamo budžet, koji ne samo da je investicioni i razvojni, već planira i dodatno smanjenje zaduženosti naše države.Naravno, uspeli smo, i to je jako važno, da u 2022. godini ostanemo lider u direktnim stranim investicijama koje su u 2021. godini iznosile 3,9 milijarde evra.Kada evra.Kada smo već, gospodine ministre, kod stranih investicija želeo bih da vas informišem da upravo u ovom trenutku dok mi ovde razgovaramo, Dragan Marković palma, lider JS, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodine sa direktorima nemačke kompanije „Fišer“ koji su prošle godine otvorili fabriku „Fišer automobil“ Jagodini za proizvodnju delova za „Mercedes“ i „BMV“. Ti razgovori koji se sada upravo vode jesu na temu otvaranja nove, druge fabrike ove kompanije, „Fišer“, takođe u Jagodini, koja će proizvoditi šrafovsku robu i različite vrste industrijskih i građevinskih tiplova, po čemu je ova kompanija najpoznatija u svetu. Ta druga, nova fabrika nova fabrika nemačke kompanije „Fišer“ zaposliće novih 600 radnika, novih 600 mladih ljudi.Sve ovo što sam naveo uspeli smo zahvaljujući, između ostalog, i sprovođenjem tri paketa državne pomoći koji su bili u iznosu od osam milijardi evra, koji su obuhvatili pomoć privredi, građanima, i to svim kategorijama stanovništva, zaposlenima i nezaposlenima, penzionerima i danas mladim ljudima.Mladi ljudi od 16 do 29 godina ili su učenici ili studiraju ili su na početku svoje radne karijere i svakako im je svaka vrsta podrške i pomoći neophodna i dobrodošla.Danas

To pokazujemo već dugi niz godina unazad, kako svojim delovanjem u parlamentu, tako i svojim delovanjem u sredinama u kojima su nam građani dali poverenje.Da su mladi za JS zakon govore tradicionalna putovanja studenata u Beč koje grad Jagodina organizuje za studente koji studiraju na fakultetima u Jagodini i za Jagodince koji studiraju na univerzitetima u Beogradu, Kragujevcu i Nišu. To radimo kako bi naši studenti videli kako se živi i studira u jednom gradu koji je više puta proglašavan mestom najboljim za život, ali vodimo ih da im pokažemo da tamo radnim danom posle 10 časova uveče ulice su puste i prazne jer se radi, a samim tim rano leže i odmara.Vodimo ih da vide Univerzitet u Beču, da vide da taj Univerzitet jeste dobar, ali da mogu da kažu i da naši univerziteti nisu ništa slabiji.Dragan Marković Palma je više puta naglasio da želi da naši mladi odu, vide svet, ali da se vrate i da žive i da rade u našoj zemlji.Kao što je rekao Ludvik Bor – želite li zavoleti i upoznati svoju otadžbinu, pođite u tuđe zemlje. To je politika za koju se zalažemo, koju sprovodimo i koju podržavamo. Briga za mlade je što svake godine već godinama unazad učenike četvrtog o i osmog razreda osnovne škole, kao i učenike završnih razreda srednje škole vodimo besplatno o trošku grada grada Jagodine na more. Često kada sretnemo i pitamo te mlade ljude koliko puta su uopšte bili na moru oni kažu tri puta, u četvrtom, osmom i na kraju srednje škole.Briga škole.Briga za mlade je i to što imamo najnižu cenu vrtića u Srbiji. Briga za mlade je i to što od 2004. godine vodimo upornu i temeljnu pronatalitetnu politiku zbog čega svake godine Jagodina upisuje po jedno odeljenje đaka prvaka više. Briga za mlade je i to što uveli besplatan prevoz u početku upravo za mlade, za đake i za penzionere, a kasnije i za sve građane grada Jagodina.Briga za mlade jeste i to što JS zadnjih 17 godina, kako vodi grad Jagodinu, Oktobarsku nagradu grada Jagodine dobijaju najbolji učenici svih osnovnih i srednjih škola u Jagodini i to im je najčešće prvi zarađen novac u životu.Briga za mlade je i to što grad Jagodina finansira sve sportske klubove kako u gradu, tako i u selima. Briga za mlade je i to što svako jagodinsko selo ima veliki teren i osvetljeni mali sportski teren. Briga za mlade je i to što se u svakom jagodinskom selu, ali i u gradu, kulturno umetnička društva finansiraju iz grada i vodi se računa o kulturnom životu mladih na selu.Briga za mlade jesu i besplatni koncerti tokom Jagodinskog kulturnog leta. Briga za mlade na kraju je vrlo važna i ovih 100 evra koje država daje mladima jeste ta borba za mlade i briga za mlade. U tu borbu za mlade moraju se uključiti svi, država, lokalne samouprave, kulturne, obrazovne institucije, sportske organizacije, privreda, svi, čitavo društvo.Borba za mlade jesu i nova radna mesta. Borba za mlade jeste i kvalitetno obrazovanje. Borba za mlade je i otvaranje naučno-tehnološkog parka. Nema alternative u borbi za mlade ljude. Zaista moramo okrenuti i to polako poslednjih godina i uspevamo, taj trend iseljavanja mladih ljudi iz zemlje. Sve češće i sve više možemo videti primere mladih ljudi koji se vraćaju iz belog sveta u svoju domovinu i ne smemo stati u toj borbi jer sve dok poslednjeg mladog čoveka, a rekao bih i do poslednjeg građanina Srbije, ne vratimo u našu lepu Srbiju koja ih je odgajala, koja ih je iškolovala i čije ih sunce greje bolje nego bilo gde u belom svetu… Kada tu borbu dobijemo, a učinićemo sve da je dobijemo, možemo govoriti da je naša politika pobedila, da smo našoj politikom anulirali sve pogubne postupke i nebrigu za mlade koje su pokazale generacije političara pre nas, naročito nebrigu onih kojima su usta bila toliko puta Evrope da su sve mlade iz Srbije oterali u tu istu Evropu. Ti isti danas pozivaju da se na referendumu o ustavnim promenama zaokruži – ne. Njima Evropa odgovara samo kada su u prilici da sopstvene džepove pune javnim novcem i kada su mladi u rekama i kada mladi u rekama odlaze u Evropu. Kada treba nešto uraditi u pravcu bržeg pristupanja EU oni pozivaju da se takvi potezi miniraju.Upravo je to slučaj sa predstojećim referendumom o ustavnim promenama koji uz put su podržali i Venecijanska komisija i uz put su podržali i Venecijanska komisija i EU, jer smo zahvaljujući tom procesu ustavnih promena otvorili dva klastera.Oni pozivaju da se kaže ne takvim ustavnim promenama. Pri tom, koriste prljave trikove i laži, podmeću kukavičja jaja kako se referendumom menja, ne znam, preambula o Kosovu, ili kako se referendumom otvaraju vrata Rio Tintu, kojem su uz put baš oni 2004. godine i kasnijih godina, širom otvorili vrata Srbije.Zašto to rade? Prvo, zato što ih ni evrointegracije, ni Srbija, ni mladi, ni građani, ni penzioneri, ni životna sredina, suštinski, ne interesuju, već samo njihov lični interes i zaštita ličnog biznisa.Drugo, zato što nemaju politiku, nemaju program, ne znaju šta je to državnička politika, jer su politikanti, sitne političke šićardžije, koji znaju samo da vode politiku da komšiji crkne krava. krava. Briga ih što kolju vola za kilo mesa, samo da bi se dočepali vlasti, jer samo tako, dok su na vlasti, znaju da vode biznis, da se bogate na grbači naroda.No, neću više da trošim na njih. Želim da iskoristim priliku da pozovem građane Srbije da izađu u nedelju 16. januara na referendum o ustavnim promenama i zaokruže da. To je dobra odluka za Srbiju. Ovim činom mi, ova generacija političara, želimo da eliminišemo bilo kakve špekulacije da se politika, zakonodavna i izvršna vlast mešaju u pravosuđe. Ovim ustavnim promenama sudije ne moraju više da strahuju da li će biti reizabrani nakon probnog perioda, jer se taj probni period ukida.Takođe, sudije i tužioce više neće birati Narodna skupština, već struka. Znate, Dragan Marković Palma je danas napravio dobro poređenje - situacija u pravosuđu je kao i u fudbalu, ko izgubi fudbalsku utakmicu krivi sudiju. I u sudskom procesu neko mora da izgubi i onda mu je kriv najčešće sudija. Uspehom referenduma 16. januara, sudije postaju istinski nezavisne, tužioci samostalni i sve te spekulacije više neće imati nikakvo utemeljenje. Ustavne promene su vezane samo i isključivo za promene u pravosuđu i usmerene su na obezbeđivanje većeg stepena nezavisnosti nosioca pravosudnih funkcija.No, da se vratimo na današnju temu. Za JS zaista mladi su zakon, kao što sam rekao. Oni su naša budućnost i sve što radimo, radimo za tu našu budućnost. Zato će poslanička grupa JS u danu za glasanje podržati ovaj zakon. Hvala. Zahvaljujem, uvaženom narodnom poslaniku Životi Starčeviću.Sledeći na redu je predstavnik poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije Srbije, gospodin Muamer Bačevac. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, uvažene koleginice i kolege, narodne poslanice, narodni poslanici, mnogo toga se zamera ovoj vlasti, mnogo toga se zamera ovoj koaliciji, naravno, uglavnom, neopravdano, ali se jedna stvar ne dovodi u pitanje. Svi priznaju da je ova Vlada i ova vlast uradila izuzetnu stvar na nivou ekonomije

ekonomije. Samo oni lideri i samo one vlasti koje uspeju da održe ekonomiju, podignu je na veći nivo, pokazuju veliko političko znanje i ozbiljnu odgovornost prema svom narodu i svojoj državi.Meni je drago što i danas pokazujemo plodove te uspešne ekonomske stabilizacije i zahvaljujem se kolegi, prethodnom govorniku koji je jako lepo govorio o mladima i podsetio me da je moj kraj najmlađi kraj u ovoj državi, i slažem se sa vama, svako obraćanje posebne pažnje prema mladima njima znači. Oni su osnovni potencijal naše zemlje i sigurno da njima ovo davanje od 100 evra će značiti. Možda neko putovanje, možda neka knjiga, možda ulaganje u svoje znanje, sigurno je da će oni produktivno i na pravi način ove novce upotrebiti.Podvlačim, zaista je Sandžak mesto koje se hvali i mi se uvek hvalimo time što smo najmlađi, ne samo u ovoj državi, nego verovatno i u Evropi. On je razvojni potencijal ove zemlje i to je izuzetno bitno u ovom trenutku kada se ljudi bore za radnu snagu. Kada nemamo radnika, danas u ozbiljnim razvijenim zemljama je glavni problem nedostatak radne snage i kod nas je to najznačajniji problem. Verujte mi da moj kraj može da bude motor i treba da bude motor razvoja ove zemlje.Moram

kompletno uključivanje Bošnjaka u život ove države jako pogađaju onakve nemile scene koje smo mogli da vidimo za Božićne i novogodišnje praznike.Praviti jedan tim i praviti nešto pozitivno je jako teško. Mnogo je lakše podrivati, kako naš narod kaže – za pobedu je potrebno 11 igrača, a samo jedan neodgovoran je dovoljan da celu onu muku koju svi daju od igrača i tima i i svih drugih koji pripremaju jedan tim, samo jedan je dovoljan da napravi veliku štetu i da izazove gubitak i napravi, još jednom ponavljam štetu koja je velika.Kraj velika.Kraj iz kojeg dolazim mora da bude razvojni potencijal ove države, zbog toga što Bošnjaci tog kraja pokazuju vrhunsku lojalnost ovoj državi i zbog toga što ti ljudi kojima pripadam su jako trpeljivi i jako tolerantni i zaslužuju da budu uvaženi.Onaj

jedno stanje koje mi gradimo i gajimo te međuljudske, međunacionalne, međuverske odnose. Zaista je blagotvorna i relaksirajuća bila poruka predsednika koj se odmah oglasio i odmah spustio tenziju i odmah poslao poslao poruku koju mi šaljemo svakodnevno i koju je on poslao i u Pazar, i u Sjenici, da je Srbija država svih njenih građana i da svi imaju ista prava, ali i obaveze u njoj.Tražim ni manje, ni više nego po Ustavu i zakonu ove države sankcionisanje tih ljudi. Pre svega mislim na policajce. To je posebno, specifično. Tolika je šteta naneta ovoj državi tim činom da je to neverovatno. Ljudi koji su zaduženi za bezbednost i da održavaju mir i bezbednost u jednoj državi, pa i pogranične prelaze, prelaze, sebi dopuste nešto tako. Raduje me što je najavljena njihova suspenzija i naravno da ću kao predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava pomno pratiti, jer je i u jučerašnjoj odluci

naglašeno da će oni biti sankcionisani i kompletan predmet je predat tužilaštvu, jer mora ovaj slučaj imati i krivični epilog. Jasno je da je direktno ugrožen Krivični zakonik, odnosno da je došlo do vređanja ljudi na nacionalnoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.Jako raduje i pozdravljam sutrašnju posetu Priboju predsednika države, u direktnom razgovoru sa ljudima, sa građanima, sa verskim zajednicama, sa predstavnicima verskih zajednica, sa političkim akterima će se svakako relaksirati ova situacija i nadam se da se ona više nekada neće ponoviti pogotovo u ovim krajevima.Mislim da verske zajednice, obzirom da najčešće ovi ekscesi, ove varnice dešavaju za vreme verskih praznika moraju agresivnije odnositi i biti aktivnije uključene u sprečavanju i kritikovanju ovakvih događaja, moram reći, nemilih događaja.U svojoj božićnoj poslanici patrijarh srpski Porfirije podseća na velike reči proroka Isaije koji kaže – istopite vaše mačeve u plugove, zar to nije poruka koju mi stalno ovde radimo, pokrenimo našu zemlju,

i naređujem vam da održavate dobre međukomšijske, rodbinske veze, to je obaveza, to je obaveza svakog Muslimana.

i jedne druge vere, velike monoteističke vere su iste, jer dolaze sa istog izvora. Pozivaju na ljubav, na bratstvo, na zajednički život. To je nešto na čemu mi svi zajedno moramo da nema odgoja ni u porodici, ni u jednoj državi bez dve stvari – kazne i nagrade. Trebamo nagraditi one koji dovode do poboljšanja međunacionalnih veza, pohvaliti sve one stvari kojih je zaista mnogo, a uvek kazniti one koji ovu harmoniju žele da naruše strogo i javno. To je jedini put za dobre odnose svih građana ove države.Meni je još jednom drago da smo mi uspeli da u teškom vremenu epidemije stabilizujemo, još jednom kažem, našu ekonomiju i da imamo dovoljno novca da pomažemo i ovako direktno. Meni je drago da smo i u budžetu zaista predvideli značajne povišice u budućoj godini za plate svi zaposlenih i naravno penzionerima povećanje od 5,5%, lekarima i socijalnim radnicima gde i sam pripadam, 8%. Velika je to stvar. To je velika stvar za ljude koji žive od svojih primanja i koji su časni i vredni građani ove države.Na kraju, želim da se i ja osvrnem na budući referendum koji je jako bitan za sve građane. Naše opredeljenje ka EU nema alternativu.Postavljam pitanje svima onima koji podrivaju ovaj referendum. Podrivajući evropski put Srbije, kuda bi to krenula Srbija ako ne bi bilo ovog puta? Kuda bi to moglo da krene? Vrhunski interes svih građana jeste da jako koračamo u tom pravcu, najrazvijenijih zemalja zemljinog šara, pogotovo je to za manjine bitno.Pozivam ovim putem sve manjine da izađu i da zaokruže – da, za promenu referenduma, za promenu nezavisnost našeg pravosudnog sistema i za veliki korak ka EU, jer podsetiću vas u Akcionom planu u tački 23. je predviđen ovaj korak i možda jedan od najznačajnijih koraka i trebamo ga napraviti.U tom smislu, pozivam sve građane da u cilju napretka i razvijanja naše zemlje izađu na referendum 16. i da zaokruže – da. Hvala vam. Hvala.Gospodine potpredsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je Zakon o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 19 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid 19 izazvane virusom SARS-KoV-2.Znači, svi državljani Republike Srbije od navršenih 16 do 19 19 godina dobijaju ovu novčanu pomoć. Tačnije rečeno, fizička lica koja su do dana donošenja zakona ili stupanja na snagu ovog zakona, koji su navršili 16 godina i nisu još navršili svojih 30 godina života, dobijaju ovu novčanu pomoć.Naravno, treba da imaju i druge uslove da bi dobili ovu novčanu pomoć. To je da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, važeću ličnu kartu i naravno, ne dobijaju svi, nego samo oni državljani, oni građani koji se javljaju ili se prijave za ovu novčanu pomoć.Ministarstvo finansija sačinjava i vodi ovaj registar građana. Osnovni podaci koji se traže od građana, koji se prijavljuju za dobijanje ove pomoći je naravno ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj važeće lične karte, broj tekućeg računa ako imaju otvoren u bilo kojoj poslovnoj banci koja posluje na teritoriji Srbije. građanin nema otvoren žiro-račun kod poslovnih banaka, onda im se otvara poseban namenski račun kod „Poštanske štedionice“ a.d. Beograd,

Otvaranje ovog posebnog računa, vođenje računa, uplata, isplata ili eventualno prenos sredstava sa ovog računa ove pomoći banka vrši besplatno, znači bez naknade.Prijava naknade.Prijava za novčanu pomoć je od 15. do 22. januara ove godine i vrši se elektronski preko portala Uprave za trezor. Ministarstvo finansija u saradnji sa Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave proverava da li je podnosilac zahteva upisan u matičnu knjigu. Druga provera je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, isto se vrši tačnost podataka, i to besplatno, o prebivalištu i broju lične karte, da li su svi unešeni podaci tačni.Naravno, vrši se i provera dostavljenog žiro-računa koji je otvoren kod poslovnih banaka. Kao što sam rekao, onaj građanin koji nije imao otvoren račun, njima će se otvoriti poseban namenski račun kod „Poštanske štedionice“. Nakon podizanja ili prenosa ovih novčanih sredstava sa ovog namenskog računa, ovi računi će se gasiti kod „Poštanske štedionice“.Poslovne banke su dužne da obaveste svoje klijente o uplati novčane pomoći, da li preko sms poruka ili mejla, to već zavisi od poslovne banke, ali moraju da obaveste svoje klijente. Znači, novčana pomoć od 100 evra isplaćuje se u dinarskom iznosi i to po važećem srednjem kursu evra na dan donošenja zakona.Maloletna lica, znači lica od 16 do 18 godina, ovu novčanu pomoć mogu samostalno podići u bankama gde imaju otvoren žiro račun ili u Poštanskoj štedionici gde će im se otvoriti poseban namenski račun. Onim licima koja imaju drugi razlog osim maloletstva, za poslovnu nesposobnost, njima roditelji, staratelji, zakonski zastupnici mogu podići ovu novčanu pomoć.Kao što smo čitali u ovom zakonu, zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Na kraju, poslanici Saveza vojvođanskih Mađara će glasati za ovaj zakon, jer mislimo da je pravedno da dobijaju mladi ljudi neku pomoć od države i neku korist. Hvala. Zahvaljujem se uvaženom narodnom poslaniku Zoltanu Peku.Sledeća je predstavnica Poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije, uvažena narodna poslanica Snežana Paunović.Izvolite. Hvala, potpredsedniče.Poštovane kolege, uvaženi ministre, građani Srbije, na dnevnom redu je Predlog zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina, kojim se uređuje način uplate novčane pomoći za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid 19 izazvane virusom SARS – KoV-2.Ko zna koji put po redu, čini mi se da ste govorili treći put ja mislim da imamo jedan paket mera, doduše, prvi put za građane od 16 do 29 godina. Negde mi je najveća fascinacija upravo to. Zato ću se najpre obratiti toj kategoriji mladih ljudi, mladih ljudi od 16 godina koje, osim što želimo kao kao država, kao Vlada, kao Skupština da ih podržimo na jedan specifičan način, želimo i da im pokažemo da verujemo u njihovu zrelost i u njihovu procenu kako će, pre svega, potrošiti tih svojih 100 evra koje će dobiti kao pomoć.Zašto ovo kažem? Ako se ne varam, imali ste neku anketu u kojoj su vam odgovarali kako će potrošiti svojih 100 evra. Tamo je bilo vrlo simpatičnih odgovora, čak i neka najava da će neko isprositi svoju devojku zahvaljujući tih 100 evra. To su sve lepi momenti koji govore u prilog onoga što je država Srbija radila u proteklih godinu dana, Skupština Srbije u ovom mandatu, Vlada Republike Srbije kojoj smo ukazali poverenje, a to je da smo verovali u mlade ljude i zaista želeli da im pružimo podršku.Ovo je prva sednica u ovoj godini sa jednom jako lepom i jednom jako važnom temom, ja bih rekla, ali ću podsetiti i da smo u prošloj godini završili zasedanje sa jednim takođe jako važnim zakonom koji se pre svega ticao mladih ljudi, a to je Zakon o podršci porodici sa decom, koji donosi nove mere podrške, koji je svojevrsni vid podrške za sve one mlade ljude koji tek treba da se opredele da budu roditelji, bez razlike da li imaju status studenata ili sa naglaskom na to da kao studenti imaju ništa nije novo kada je u pitanju politika Vlade Republike Srbije i uopšte ove vladajuće većine i ovog skupštinskog saziva, da na ovaj odgovoran način pre svega se odnosimo prema onoj onoj mladoj generacije od koje zavisi budućnost cele Srbije.Znam da će biti kritičara i na temu ovoga i pretpostavljam, iako nisam ispratila u kom smeru to ide, da i sada ima onih koji brinu, koji objašnjavaju da je ovo politički potez, da ovo ima zadnju nameru ili šta god. Sigurna sam da je ovo samo motivisano činjenicom da smo pre svega svi zreli i odgovorni ljudi u ovoj sali i, čini mi se, sedi najveći broj upravo onih poslanika

treba da budemo odgovorni prema našoj deci, jer dobar procenat nas već ima decu koja će moći da apliciraju za ovih sto evra. To je u stvari i bila, čini mi se, težnja, ili sam ubeđena da jeste, ispravićete me ako grešim, a to je da se pokaže taj jedan roditeljski odnos države prema svojoj mladoj generaciji koja zaista treba da trasira neke nove puteve.Šta je još jedna važna poruka koju nikako ovi mladi ljudi ne smeju da zaborave? To je da nikada ne smeju pristati na manje odgovoran odnos države prema njima. Bez razlike kako će se menjati vlade, kako će se završavati neki izbori, neka ovo bude reper. Neka vam ovaj period, pre svega pandemije Kovidom 19, koji nije mali, traje dve godine, skoro da smo zaboravili kako smo živeli pre svih ovih mera i restrikcija koje su nam nametnute, neka vam ovo bude model da shvatite da nikada ne smete da pristanete na manje, da ne smete da pristanete na odnos da ste bilo kome samo statistički podatak. To je najstrašnije zapravo od svega što su neke generacije, kojima možda i sama pripadam, u jednom trenutku živele. Živeli smo činjenicu da smo statistički podatak, da smo bili zloupotrebljeni zarad ličnih interesa bilo koga, da se u nedostatku kompletnih informacija manipulisalo.Ne mislim da kao generacije nismo bili sposobni da prepoznamo vid manipulacije, ali mislim da nam je u jednom trenutku, obećavajući nam ko zna kakvu blagodat onog trena kada se najpre odreknemo sebe samih, što smo, moram priznati, u jednom trenutku izabrali da uradimo, međutim, ta blagodet je izostala. To je ono zbog čega je ova vladajuća većina, ja bih rekla, odlučila da ovim mladim ljudima zaista trasira jedan put samosvesti o tome koliko su važni, koliko su značajni i koliko o njima brinemo u ovim momentima koji su, pretpostavljam, njima najteže pali, pre svega zbog činjenice da smo bili prinuđeni da se u dobroj meri asocijalno ponašamo, što je atipično za stanovnike Srbije, jer mi smo srdačan narod koji voli da se druži i da se okuplja.Stalno okuplja.Stalno sam govorila o tome da nam je najverovatnije u protekle dve godine jako falilo ono na šta smo navikli, a to je da se srdačno zagrlimo kada se sretnemo. Morali smo da menjamo način ponašanja. To na zapadu verovatno nije tako teško bilo, ali kod nas u Srbiji jeste i te kako.Govorili ste o tome kolika je vrednost ovakve pomoći i ja neću ponavljati cifre o kojima ste govorili. Govorile su kolege o tome koliko je to važno, koliko će mladi ljudi prepoznati ovaj odgovoran odnos države, pre svega prema teškim vremenima. Čini mi se da smo danas opet u nekom talasu koji uopšte nije naivan, da broj zaraženih sve više raste. U tom smislu, podrška i za kolege koji su trenutno pozitivni na korona virus. Zaista vam želim svima brz oporavak, da se što pre vratimo na radne zadatke u punom kapacitetu.Važno je reći da ti mladi ljudi, jutros sam, čini mi se, slušala neki izveštaj o tome kakve su brojke i čini mi se da je kategorija koja je najugroženija i koja je najbrojnija kada je u pitanju broj zaraženih u ovom trenutku upravo ta od 18 godina do 49. Znači da je potpuno opravdan potez koji ste povukli, ministre, i kao ministar i kao Vlada Republike Srbije i na kraju svih krajeva kao država. To apsolutno ne ostavlja prostor da mi kao poslanici u bilo kom smislu tumačimo ovo, osim kao jednu pozitivnu meru.I u ovoj sali sedi ne mali broj ljudi koji pripada ovoj generaciji koja je tretirana ovakvim zakonom i meni je drago zbog toga. S tim da očekujem da ćemo u nastavku diskusije čuti kako to iz njihovog ugla zvuči, kako su doživeli jednu ovakvu pomoć. Zato što mislim da je važno da svojoj generaciji upravo objasne zbog čega su sedeli u parlamentu Srbije. Pretpostavljam da jesmo svi mi koji smo u nekim zrelijim godinama dovoljno odgovorni, ali da je prisustvo svih vas bila ozbiljna inspiracija, jer u proteklih godinu dana, koliko god ste vi svi bili kritikovani na ovaj ili onaj način, pokazali ste koliko jedan mlad čovek može da doprinese ako je hrabar i odlučan, da će se posvetiti pre svega unapređenju života svoje generacije. Ja vam na tome, uprkos svim kritikama, zaista od srca čestitam.Dakle, paket mera koji je pred nama, ja se nadam da više nećemo imati razloga da zbog pandemije Kovida 19 donosimo bilo kakav novi zakon, bilo kakav novi paket, ali je moja nada jedno, a realnost nešto drugo. Sigurna sam da ćemo kao država prepoznati ukoliko dođemo do situacije da još jednom moramo pomoći, svejedno je da li građanima ili privredi. Navikli smo na to negde kada dobijemo ovakav predlog zakona, ja mislim da se to više i ne tumači, pa je o tome i teško govoriti.Precizno smo objasnili ko ima tačno pravo, ali mislim da je izostala ona definicija, tako da, ministre, u nastavku sednice kada budete procenili da treba, možda još jednom reći ko su zapravo ti mladi ljudi koji treba da dobiju pomoć, na koji način, pre svega govorim o kategoriji mladih ljudi koji imaju 16 godina, koji su tek dobili ili treba da dobiju lične karte, tu se, čini mi se, javilo najviše dilema, ili sam ja bar najviše pitanja imala na tu temu. Tako da još jednom, ako vam nije teško, ipak je to vaš paket, da ne objašnjavamo mi.Svakako ćemo podržati Predlog zakona, sa zadovoljstvom, i još jednom naglašavam upravo to, a to je da, dragi moji mladi ljudi države Srbije, nemojte nikada pristati na manje, ne na manje od 100 evra, nego na manje od poštovanja vas kao najvažnije kategorije društva društva i države Republike Srbije. Hvala vam. Hvala puno.Evo odmah da razjasnim to pitanje koje ste postavili. Dakle, mi smo dobili dosta pitanja na tu temu. Prvi korak je glasanje o ovom zakonu. Drugi korak je objavljivanje ovog zakona u „Službenom glasniku“. Ovaj zakon stupa na snagu dan nakon objavljivanja u „Službenom glasniku“, videćemo koji je to dan 13. ili 14. januar. Dakle, do tog dana svako ko je napunio 16 godina ima pravo da dobije pomoć od 100 evra.Takođe, svako ko napuni 30 godina od tog dana ima pravo da dobije pomoć od 100 evra. Tako da, videćemo koji će to datum biti, dakle, to je za dan ili dva ili tri, ali to je presečni datum i, na kraju krajeva, ja sam i na svom Instagram profilu i više puta odgovarao na ta pitanja, tako da mislim da polako, ali sigurno smo uspeli da razjasnimo tu nedoumicu.Ono što ste vi pomenuli, i meni je drago da ste pomenuli, dakle, reakcije su stvarno fenomenalne. Mladi su reagovali tako da će neko da kupi patike, neko će da plati ratu za letovanje, neko će da plati ispite, jedan je čak rekao da će zaprositi devojku, tako da ima tu desetine i desetine primera kako će mladi da iskoriste taj novac, što vam govori o dve stvari. Jedna stvar je opravdanost ovakvog vida pomoći. Dakle, taj novac ulazi u našu ekonomiju, taj novac ulazi u našu privredu, mladi će taj novac potrošiti. Dakle, mi ćemo taj novac kroz naplatu poreza poreza na dodatu vrednost dobiti nazad u budžet, pri čemu ćemo u isto vreme i podržati privredne aktivnosti u našoj zemlji, što upravo i jeste cilj svih direktnih pomoći koje smo davali građanima Srbije do sada.S druge strane, to pokazuje i odgovornost naše ekonomske politike, brigu koju pokazujemo za one za koje je po nama ta briga i najpotrebnija. Jedno su naši penzioneri, i njima ćemo pomoći sa 20.000 dinara u februaru, ali takođe, ne želimo da zaboravimo i naše mlade, mlade na kojima počiva budućnost ove zemlje. zašto usvajamo budžete, zašto želimo da nam ekonomija raste, zašto gradimo nove bolnice, škole, fabrike, auto-puteve, upravo da bi ti mladi svoju budućnost našli ovde u Srbiji. Ovo je po meni fenomenalan gest, ekonomski apsolutno opravdan koji je usmeren na one na kojima počiva budućnost naše zemlje.Inače, ako mi dozvolite, uvaženi poslanici, iskoristio bih priliku, svi nekako pričamo o paketima pomoći šta smo sve uradili za našu ekonomiju i za naše sugrađane, ali nisam siguran da se baš sećamo kako je sve to krenulo. Iskoristiću priliku samo par minuta. Dakle, naša prva pomoć, ako se sećate, kada je krenula pandemija Kovida-19, negde je to bio mart mesec 2020. godine, dakle, odmah smo reagovali i isplatili svim našim najstarijim sugrađanima 4.000 dinara. Dakle, to je bila prva mera koju smo uradili, u isto vreme smo takođe povećali i svim zaposlenima u zdravstvu plate za 10%. Rekli smo – ovo je prva mera da podržimo one za koje smo smatrali u tom trenutku da su najugroženiji, da mogu da kupe vitamine, lekove itd, i da podržimo zdravstveni sektor koji je tada već krenuo da ima veliki uticaj u smislu prijema pacijenata i velikog obima posla koji su zbog kovida imali.Onda smo, evo pročitaću vam, svima isplatili tri minimalne zarade, pune minimalne zarade za privatni sektor, preduzetnike, mikro, mala, srednja preduzeća, preko milion zaposlenih 2020. godine, odložili plaćanje poreza i doprinosa na zarade za tri meseca, odložili plaćanje poreza na dobit za drugi kvartal te godine, dali i obezbedili povoljne kredite u iznosu od dve milijarde evra preko garantne šeme, svih dve milijarde evra naša preduzeća su iskoristila. Ponoviću, to su krediti koje garantuje Vlada Republike Srbije ukoliko se ne vrate i to je ono što je omogućilo našim privatnim kompanijama da dođu do novca i da kroz odgovarajući nivo likvidnosti i podrške od banaka prežive onih 45 dana kada smo imali lokdaun, odnosno zatvaranje naše ekonomije.Obezbedili smo, ako se sećate, 200 miliona evra povoljne kredite preko Fonda za razvoj i onda smo 2020. godine isplatili i po 100 evra svakom punoletnom građaninu naše zemlje. Dakle, to je prvi put bilo da država pomaže na ovakav direktan način našim sugrađanima. Ako se sećate, preko preko šest miliona građana Srbije se prijavilo za tu pomoć, potpuno opravdanu pomoć, koja nam je u tom trenutku takođe omogućila da zadržimo nivo privrednih aktivnosti. Mi smo 2020. godine, uprkos pandemiji Kovida-19 imali samo minus od 0,9%, u smislu smanjenja naših privrednih aktivnosti. Takođe smo 2020. godine obezbedili 2,6 milijardi dinara pomoći poljoprivrednicima i isplatili smo 90.000 dinara za tzv. samostalne umetnike takođe.Dakle, u potpunosti smo pokazali koliko su nam jake javne finansije, stabilne i koliko odgovornom ekonomskom politikom smo želeli da spasemo svako radno mesto, svaku fabriku, svakog zaposlenog, pogotovo one koji su bili najugroženiji – preduzetnici, mikro, mala, srednja preduzeća. To je bilo 2020. godine, april mesec. Onda smo rekli – pa dobro, evo, jesen 2020. godine, i dalje traje pandemija Kovida-19, šta država još može da uradi u smislu pomoći privredi i građanima? Onda smo doneli odluku da ponovo isplatimo 60% od minimalne zarade u periodu od dva meseca ponovo za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća.Nakon toga smo doneli odluku da produžimo odlaganje poreza i doprinosa za još jedan mesec, pa smo rekli – hajde da pomognemo sektorima koji su najugroženiji, dakle, turizam i ugostiteljstvo. Tu smo za gradske hotelijere, njih 312, isplatili 1,2 milijarde dinara, ako se sećate, 350 evra po krevetu, 150 evra po sobi, a onda smo isplatili još jednu punu minimalnu zaradu za sve zaposlene u sektorima ugostiteljstva, hotelijerstva, turističke i rentakar agencije, jednokratnu pomoć penzionerima od od 5.000 dinara, finansijsku pomoć sportskim klubovima u iznosu od 1,1 milijardu dinara i onda smo u novembru 2020. godine opet svim zaposlenima u zdravstvu isplatili jednokratnu pomoć od 10.000 dinara, na isti način na koji ćemo isplatiti i ovog 14. januara.Dakle, samo kada čitam i kada delim sa vama sve ove stvari koje smo uradili u 2020. godini, govore vam koliko smo ozbiljno shvatili ovu pandemiju Kovida-19. Naravno, rezultati nisu izostali, o tome ću na kraju.Onda smo rekli, došli smo i ušli u 2021. godinu, traje i dalje Kovid-19, traje i dalje pandemija korona virusa, država stabilna, jaka, ima novca. Rekli smo – i dalje ćemo pomagati našu privredu, i dalje ćemo pomagati građane Srbije, pa smo isplatili tri puta 50% minimalnih zarada za tri meseca opet za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, preko milion zaposlenih je tu pomoć primilo. Onda smo pune dve minimalne zarade dodatno na to isplatili za zaposlene u ugostiteljstvu, turizmu, rentakar i turističkim agencijama, ponovo pomogli gradske hotele sa 350 evra po ležaju i 150 evra po sobi, nakon toga utvrdili da su i autobuski prevoznici auto-prevoznici, dakle, bili ugroženi i njima pomogli sa po 600 evra po autobusu u periodu od šest meseci prošle godine.Nakon toga smo rekli – potrebno je podržati i građane Srbije da bi obezbedili taj pun nivo proizvodnih, odnosno ekonomskih aktivnosti, pa smo, ako se sećate, isplatili 30 evra u maju, pa 30 evra u novembru mesecu, pa 20 evra u decembru mesecu, pa smo isplatili i 60 evra za sve one koji su na birou za nezaposlene bili registrovani u septembru mesecu, pa smo sa 50 dodatnih evra takođe podržali sve naše najstarije sugrađane, sve naše penzionere, pa smo isplatili 100 evra za sve one koji žive na teritoriji Kosova i Metohije, 200 evra za sve one koji žive tamo, a nisu imali posao u tom trenutku.Kada pogledate sve ove mere i ove iznose da ne zaboravim takođe dve pune minimalne zarade smo takođe isplatiti i za sve samostalne umetnike. Isplatili smo sve ono što je bilo neophodno, produžili garantnu šemu sa još 500 miliona evra, itd. Dakle, kada pogledate ukupan iznos to je 1.025 milijardi dinara. Dakle, 8,7 milijardi evra, 18% našeg BDP-a je država Srbija, da tu ne uračunavam i tri potpuno nove kovid bolnice koje smo napravili. Novac koji smo dali za opremanje velikog broja drugih opštih bolnica, domova zdravlja, nabavku respiratora, nabavku vakcinu, nabavku svih lekova koje smo imali i prvi ili jedni od prvih u Evropi.Dakle, Evropi.Dakle, mi smo u doba najveće ekonomske krize izazvane zdravstvenom krizom pokazali koliko su bile opravdane reforme koje je predsednik Vučić započeo još dok je bio predsednik Vlade 2014. godine, pokazali koliko smo stabilni i pokazali koliko smo jaki i pokazali odgovornost naše ekonomske politike prema onima kojima je naša pomoć najpotrebnija.Ne znam da li postoji neka zemlja koja je na takav način reagovala i u takvom obimu kao što je to uradila Srbija. I, onda pogledajte rezultat, 7,5% stopa rasta naše ekonomije prošle godine, udeo javnog duga u BDP-u 56,8% daleko ispod 60% što je nivo Mastrihta i ako su nas neki optuživali da i zadužujemo zemlju, ne znam kako, gospodo draga, odnos javnog duga na centralnom nivou i BDP 56,8% ni blizu 60% što je nivo Mastrihta, a mnoge jače i razvijenije zemlje su daleko iznad tog nivoa. Mi na računu danas imamo 182,2 milijarde dinara. Potpuno likvidni uprkos isplatama sve ove pomoći i uprkos tome što pomažemo svima kojima je naša pomoć potrebna, zato što vodimo računa o svakom dinaru, odgovorno se ponašamo prema tome.Uvaženi poslanici, poštovani građani Srbije, nikada više novca nismo izdvajali za auto-puteve. U ovom trenutku gradimo 10 auto-puteva i brzih saobraćajnica. Završava se fabrika vakcina, imaćemo fabriku vakcina jedini u regionu. Uradili smo tri kovid bolnice, evo otvara se i Klinički centar Srbija ovde u Beogradu, grade se opšte bolnice u celoj Srbiji, grade se škole, grade se fabrike.Mi smo prošle godine imali, to je predsednik Vučić rekao, 3,9 milijardi evra stranih direktnih investicija, a ne onih kao što se neki hvale 2007. godine kada je to bila i prodaja „Mobtela“ Karićevog i ne znam kako je i šta je Mišković prodavao onaj „Maksi“ itd, to nikako nije bila strana direktna investicija. Mi govorimo ovde o prošloj godini, o najtežoj godini, ili jednoj od dve, dakle 2020, 2021. godina kada je ekonomija u pitanju Srbija je pokazala upravo zbog ovih paketa pomoći, upravo zbog odgovorne ekonomske politike, upravo zbog izjava predsednika Vučića o Srbiji kao faktoru mira i stabilnosti u regionu. Da nam je verovati da smo kredibilni zato nemamo odustajanje ni jednog stranog investitora za ulazak u našu zemlju, fabrike se otvaraju, ili počinju radovi na novim fabrikama. Vi imate u trećem kvartalu prošle godine, stopu nezaposlenosti 10,5%. 10,5%. Mi smo izbegli onaj crni scenario koji ste imali priliku da vidite u mnogo većim i razvijenim zemljama gde su milioni i milioni ljudi ostajali bez posla, zatvorene fabrike, zatvoreni proizvodni pogoni.Malopre pogoni.Malopre sam govorio pomoć preduzetnicima mikro, malim, srednjim preduzećima garantne šeme, isplata minimalnih zarada, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, sve to je dovelo do toga da mi spasemo našu ekonomiju, i evo sada govorim o prvom kvartalu 2022. godine. Samo građani Srbije da vide postoji kontinuitet od aprila meseca 2020. godine.Dakle, protekle dve godine pomažemo neprekidno našu privredu i neprekidno građane Srbije kako bi zajedno ublažili negativne posledice Kovida-19. I, kažu nam, da to su narodne pare koje delite. Pa, tako je, za razliku od njih koji su narodne pare stavljali u svoje, privatne džepove, mi te narodne pare vraćamo narodu, pomažemo našim građanima da lakše prebrode ovu krizu koja je izazvana pandemijom Kovida-19.Samo sam na to hteo da vam ukažem. Ima puno stvari koje smo uradili, nikada više novca i 2022. godine nećemo izdvojiti za kapitalne investicije. Dakle, 486 milijardi dinara. Nastavljamo agresivno da ulažemo i u kanalizacione sisteme i fabrike za pročišćavanje otpadnih voda, reciklažne centre i postrojenja, i bolnice, i nove puteve, sve ono što podiže kvalitet života života građana Srbije, ne zaboravljajući i povećanje plata, minimalne zarade i povećanje penzija što je naša politika iz godine u godinu i što direktno doprinosi porastu životnog standarda građana Srbije, a indirektno i stopama, visokom stopama rasta našeg BDP, kao što smo imali i prošle godine, kao što ćemo imati i ove 2022. godine.Hvala vam puno i izvinjavam se ako sam oduzeo malo više vremena. Nema razloga za izvinjenje, hvala vama za komentar, ministre.Idemo dalje. Predstavnik poslaničke kluba Aleksandar Vučić – Za našu decu, uvažena dr Aleksandra Tomić. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, da se nadovežem na ovu diskusiju, ipak je važno ko čini Vladu Srbije i koji političari preuzimaju odgovornost za vođenje države.Svi smo zaboravili i kako je to izgledalo 2012. godine i zaboravili smo da su ljudi radili za 15.000 do 17.000 dinara je bio minimalni lični dohodak. Zaboravili smo kolike su bile prosečne plate tada i koliko su u stvari penzioneri grcali za time i imali jednu vrstu nestabilnosti kada su u pitanju njihova primanja mesečna, koje mi nazivamo penzijama, a u to vreme su bile na nivou socijalne pomoći.Ono što je važno reći, da tada privreda jednostavno nije funkcionisala. Sada mi imamo privredu koja funkcioniše i na sve izazove koji postoje, mi imamo kao država adekvatan odgovor. Znači, ovaj predlog zakona koji se odnosi na registar mladih koji će moći od 16 do 29 godina, odnosno do 30, to je 29 godina i 364 dana, od dana kada stupa na snagu ovaj zakon, imaće pravo za podršku države u protivrednosti od 100 evra. To je u stvari pravni osnov je u Ustavu, članom 97. tačkama 6. i 7. Ta prava nisu koristili oni koji su do 2012. godine vodili ovu državu. To je ono što ste vi ministre rekli, da mi iz budžeta odobravamo sredstva koja dajemo različitim ciljnim grupama.Mi smo dobili najveće kritike, ako se sećate od Fisklanog saveta zašto se daje svima sto evra i da ta mera jednostavno ne doprinosi ekonomskom rastu i razvoju, nego su rekli dajte određenim ciljnim grupama kojima je to najpotrebnije. Pa, evo u ovom trenutku smatramo da je došla na red ciljna grupa koja se zove mladi koji do sada jednostavno nisu bili obuhvaćeni bilo kakvim merama i podrškom.Ono što je najznačajnije, mislim da po prvi put sada imamo ciljnu grupu od 16 do 18 godina, to su maloletna lica koja nisu bila prepoznata do sada kada je u pitanju bilo koji vid pomoći mladima. To je od velikog značaja što mislim da po prvi put država je pokazala, jednostavno preuzela obaveze da brine o određenim ciljnim grupama na adekvatan način.To

Razlozi zbog čega mi uvodimo danas ovaj zakon i ovu meru, to je ublažavanje ekonomskih posledica pandemije, ali mi danas imamo još neki izazov sa kojim se Srbija na određeni način bori i očito vrlo uspešno, a to su i energetska kriza, to je i rast inflacije. Mi pokazujemo da kroz ove mere na adekvatan način reagujem prontno i što znači da rezultate koje smo postigli u prošloj godini, jednostavno garantuje i rezultate u ovoj godini koje smo usvojili budžetom.Zašto? Mi na sve ove izazove u prošloj godini, smo odgovorili sa 18 novih fabrika, sa 6 još kamen temeljaca, što je ukupno od kraja 2012. godine, odnosno 2013. godine, preko 250 novih fabrika.Otvoreno je u prošloj godini preko 11.000 novih radnih mesta kad su u pitanju samo ove fabrike, a da ne kažemo, znači, da ponovimo ove ekonomske rezultate od 7,5% BDP rasta, kada je u pitanju i 3,9 milijardi evra stranih direktnih pa sa onih tri milijarde u vreme pandemijske godine, to je 6,9 milijardi evra, kad posmatramo zadnje dve godine, što pokazuje suštinski da Srbija napreduje velikom brzinom.Znači, ako smo zemlja druga u rangu kada gledamo sve zemlje Evropske unije i region, mi zaista imamo razloga da budemo zadovoljni i to zadovoljstvo i taj optimizam vi u stvari kao Vlada nama dajete predlog da delimo sa građanima Srbije.Pored svih onih mera koji će u februaru ići i za penzionere i za određene druge ciljne grupe, mladi sada jednostavno dobijaju poseban fokus kada je u pitanju ova godina.Mislim da to treba svi da da govore da poboljšanje društvenog položaja mladih od 16 do 30 godina, u stvari daje veliki značaj da ekonomija sa svim svojim rezultatima želi u budućnosti da deli i želi da daje, podržava prosperitet Srbije i što je najvažnije da mladi koji žele da odu iz Srbije jednostavno negde promene svoju odluku.Odgovor na kompletnu politiku prema mladima Vlade Republike Srbije i države Srbije u poslednjih pet godina, a ja ću još navesti koje su to mere bile pokazuje u stvari rezultat da je od oktobra 2020. 2020. do oktobra 2021. godine 92.300 ljudi se vratilo u Srbiju.Od tih 92.300 ljudi sigurno da je 20% u ovom delu, ako ne i više od 16 do 30 godina i to pokazuje u stvari rezultat rada i svih postupaka i zakona i mera koje su donosile vlade Ane Ane Brnabić i Aleksandra Vučića.Zašto govorimo o tome koji su to rezultati? Treba da se okrenemo tome šta je država uradila kad su u pitanju mladi do sada. Pre svega zakona koje smo usvajali, ja ću vas podsetiti i u ovoj skupštini, vezani su i za postupak digitalizacije i za inovacije i to smo imali gotovo u decembru mesecu određene predloge.Ono što je gospođa Brnabić rekla da je digitalizacija kao najvažniji katalizator ne samo inovacija, već i konkurentnosti i rasta privrede se u stvari pokazala kao jedan od stubova napretka države i to je bio njen program i 2016. godine, naravno i sada 2020. godine, jednostavno omogućilo da taj jedan investicioni ciklus koji je započeo tada i kroz inovacije i kroz izvoz IT u stvari ide krupnim koracima napred.Zašto? Mi u prošloj godini smo nadmašili izvoz iz oblasti IT i inovacija i izvoza start ap-ova koji su otvoreni u Srbiji. Izvoz je veći nego izvoz poljoprivrednih proizvoda i to pokazuje u stvari kojim putem Srbija ide. Jednostavno želi da onaj deo investicija realnog sektora koji smo sada imali pretvorimo u rast privrede iz realnog sektora u sektor znanja, da jednostavno što više izvozimo našu pamet, ali u tom konačnom izvozu kad su u pitanju konkretni izvozi kao što su softveri, kao što je sve ono što je rezultat inovacija uglavnom su tu nosioci mladi ljudi i uglavnom su to ljudi koji jednostavno na osnovu svog školovanja i na osnovu svoje mogućnosti osnovu svoje mogućnosti preduzetništva su u mogućnosti da naprave gotov proizvod koji će biti zaista adekvatan za tržište razvijenih zemalja.Država je donela zakone koji se odnose na kompletnu digitalizaciju poslovanja od registracije malih i srednjih preduzeća do toga da imaju određene poreske benefite i ti poreski benefiti su pogotovo za inovacione delatnosti na nivou plata koje se odnose kada je u pitanju plata za inovacione delatnosti ispod 150.000 dinara 36 meseci imaju znači oslobađanje potpuno a kada su u pitanju mladi poljoprivrednici i preduzetnici oni iznose potpuno oslobađanje za neto plate ispod 37.000 dinara.Podsetiću vas još na određene poreske kredite od 30% za inovacije kad su u pitanju start ap-ovi.Država je raspisala bila određene konkurse na kojima je omogućila da mladi start ap privrednici mogu da podignu kredit u maksimalnom iznosu do 100 miliona dinara za dve godine, znači po 50 miliona godišnje i olakšano zapošljavanje kao podsticaj u vidu takođe 70% oslobađanja poreza i doprinosa u 2020. godini, u 2021. 65% a u 2022. 60%.Samim tim, mi smo došli do toga da imamo to brže i lakše zapošljavanje i samozapošljavanje, ali ono što je najvažnije, što je država omogućila bržu nostrifikaciju stranih diploma.Znači, rezultat toga je upravo podrška mladima kada je u pitanju i onaj deo u odnosu na dualno obrazovanje i o tome smo govorili više godina unazad, ali imamo i taj deo koji se odnosi na omladinsko preduzetništvo, odnosno čak Privredni forum mladih je u godini pandemije držao jednu platformu „Sajam mladih preduzetnika“ onlajn platforma koja je okupila više od 50 mladih preduzetnika koji su na osnovu primera svojih dobrih praksi praktično Srbiju promovisali na ovom putu preduzetništva.To je ono što je Privredna komora Srbije prepoznala pa je 18. januara prošle godine otvorila posebno jednu sekciju koja se zove - za podršku mladim preduzetnicima, pored toga što je pet godina pre toga podržala i žensko preduzetništvo.Ono što je važno reći da Privredna komora je uspostavila tu saradnju sa fondovima Mozaik, to je jedna regionalna platforma koja je podržala preko 40 hiljada članova i naši mladi preduzetnici zaista se regionalno povezuju sa svim ostalim preduzetnicima u regionu i naravno, mogu da povlače određene kreditne linije iz tih regionalnih fondova, koje takođe i EU, podržava.Bitno je da Srbija ima tu krovnu omladinsku organizaciju i ona je radila istraživanje i kaže da u Srbiji 20% od ukupnog broja privrednih subjekata čine mladi i oni su vlasnici i preduzetnici i vlasnici privrednih subjekata, što pokazuje suštinski da će taj procenat ići sve više i više, jer podsetiću vas, u vreme nezaposlenosti od 26%, za vreme dok su ovi stručnjaci vodili Srbiju, kao što su Đilas i njegova ekipa, tada je preko 50% mladih bilo nezposleno.Danas kada je stopa od 9,5% nezaposlenosti, 20% su nezaposleni mladi. Srbija ovim merama ustvari želi da olakša život svih tih mladih ljudi, mi sada pričamo o mladim ljudima od 16 do 30 godina, koji se školuju,

koji su sposobni da su možda do te 30. godine, već započeli svoju karijeru i to uspešno rade, ali treba jednostavno staviti kao društvo fokus na mlade i mislim da ste vi to sa ovim predlogom zakona i Vlada Republike Srbije, zahvaljujući gospodinu Vučiću, koji je na kraju krajeva i politički pokrenuo sve to i unutar naše SNS, hteo je ustvari da kao prvi da primer tome kako treba da se ponašamo, prema mladim ljudima koji treba sutra da nose privredu i ekonomiju i politiku ove Srbije, i kome treba zaista mnogo toga da ostavimo, za budućnost i to je ono što ustvari mi dajemo kao država dobre odgovore na na izazove koje Srbiju zahvataju kao i sve države u regionu, pa i u EU.Znači, ovo je tema nad svim temama, pitanje mladih ne treba da nas politički deli, treba da nas ujedinjuje, isto kao što i tema oko Ustava je trebala da nas ujedini. Mi želimo depolitizaciju kada je u pitanju, su teme mladih, kada je u pitanju depolitizacija teme pravosuđa.Zbog toga, kada pričamo o Ustavu i ustavnim promenama, na nama je zaista da pozovemo građane Srbije da se u nedelju odazovu pozivu države da menjamo Ustav u delu pravosuđa i da kažemo da želimo da politika treba da izađe iz mnogih tema u društvu, jer želimo u stvari da Srbija napreduje, bez obzira na to kako će i ko će činiti skupštinsku većinu ovde u parlamentu. Očito je važno u Srbiji ko vodi državu i na koji način.Srpska napredna stranka, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, je pokazala kako je zaista preuzeti odgovornost za vođenje spoljne i unutrašnje politike i koliko je važno krupnim koracima ići napred, u cilju razvoja društva. Taj razvoj društva očito ne može da ide bez ekonomije i određenih mera koje su nekada bile i teške kada smo smo sprovodili reforme, ali su i dobre kada sada imamo načina i mogućnosti da podržimo budućnost Srbije. Zbog toga mislim da je jako važno da ovaj zakon u danu za glasanje podržimo. Hvala. Hvala.